prelazimo na iskazivanje povjerenja profesoru Berislavu Šipušu za obavljanje dužnosti ministra kulture. Izvolite, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, u ime kluba Hrvatske demokratske stranke tražim, zajednice, tražim stanku od 10 minuta zbog toga što naš zastupnik kolega Mesić jučer nije imao priliku postaviti premijeru pitanja, a i dobit odgovore oko imenovanja ministra. I mislimo da ova praksa koju ste vi uveli da se ministri bez rasprave

Šuker, drugo je Branko Vukšić, treće je Milorad Pupovac i četvrto je klub Igora Kolmana u ime kluba. Sve ista tema. U skladu sa Poslovnikom u 12 i 15 nastavljamo. Hvala